Уважаеми дами и господа, парламентарният часовник показва 19,15 ч., за който час следва да проведем гласуване съгласно обявената за днес програма за настоящото извънредно пленарно заседание.

за гласуване на недоверие на Министерския съвет за провал на политиката по вътрешна сигурност и обществен ред, отложеното присъединяване към Шенгенското пространство, полицейщината и нарушаването на основните човешки права. Вносители: Ахмед Доган и група народни представители.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Първо ще направя процедурно предложение за пряко предаване по Българската на гласуването на Проекта за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет за провала на политиката по вътрешна сигурност и обществен ред, отложеното присъединяване към Шенгенското пространство, полицейщината и нарушаването на основните човешки права до изчерпване на процедурата за гласуване.

Госпожо председател, преди това искам да Ви помоля да въведе ред в залата, защото виждам тук хора, които не се държат като отговорни народни представители, а мучат като стадо.

Затова, госпожо председател, ако искате отново да реализирате този сценарий, който е до болка омръзнал дори на Вашите избиратели, Ви моля, спестете тези пари, особено в условия на криза (смях в ГЕРБ) отново БНТ и БНР да дават излишни разходи за пряко предаване, за да чуем

уважавате парламентаризма, би следвало и Вие да се намесите. Няма смисъл в това време, в което българските граждани имат далече по-важна работа, да слушат нещо,

програмата за вчерашното извънредно заседание, в което се състояха разискванията, по точката, обявена в дневния ред за вчерашното пленарно заседание, има прието и реализирано разискванията да се предават пряко по Националната телевизия и по Националното радио. Днес сме в хипотеза на нов дневен ред за настоящото пленарно заседание с нова точка, по която няма действащо решение относно това да се предава пряко и да се излъчва по Националното радио и Затова процедурното предложение е допустимо и го подлагам на гласуване. Подлагам на гласуване предложението за пряко излъчване по Българската национална телевизия и Българското национално радио на гласуването, така както беше направено

изключително падение! Щом като българският парламентаризъм е стигнал такова ниво и такава превъзбуденост, показва, че мандатът е към своя край, дами и господа от управляващата партия!

Крепите я с купени депутати, крепите я с нагло и безпардонно поведение, крепите я със задкулисни сделки и схеми. Но винаги за тези от вас, които си мислят, че политиката е задкулисна манипулация, има бумерангов ефект. Затова не бъдете толкова щастливи, не бъдете толкова ентусиазирани! Ясно е, че вие сте загубили доверието на огромна част от българските избиратели и само и единствено искате с апаратни хватки и купени депутати да крепите властта. (Викове от ГЕРБ: „Хайде,

Преди да престъпим към гласуване, ще ви припомня Проекта за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов: „Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 и чл. 89 от Конституцията на Република България РЕШИ: Гласува недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов за провала на политиката по вътрешна сигурност и обществен ред, отложеното присъединяване към Шенгенското пространство, полицейщината и нарушаването на основните човешки права.” Вносители: Ахмед Доган и група народни представители, общо 73-ма на брой, тъй като господин Алиосман Имамов се е подписал два пъти под № 7

Подлагам на гласуване проекта за решение. Гласували

Госпожо Фидосова, отрицателен вот? Заповядайте.

Гласувах „против” този вот на недоверие, защото категорично не приемам Доган, Костов и Станишев да претендират за морал, политическа отговорност и борба с корупцията.

Госпожо Фидосова, продължете. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер, господа вицепремиери, уважаеми господа министри! Гласувах „против” този вот на недоверие, защото категорично не приемам Доган, Костов и Станишев да претендират за морал, отговорност и борба с корупцията. Единият отдавна се определи за милионер в зелено, името на господин Костов стана синоним на престъпна приватизация,

и несправедливост – седи отдясно. Наистина ли мислите, уважаеми дами и господа, че след метаморфозите на бившите комунисти – сега социалисти, на бившите седесари – сега депесари, че високомерието, с което говорите от парламентарната трибуна, ще убеди хората, че казвате истината?! Стига, моля ви се! Хората дадоха своя глас на 5 юли 2009 г. Те оцениха вашите предизборни лозунги, с които, господин Станишев, се опитахте да ни посипете с пепел или презареждане. Не помогна и заявката „Време за добрите” на господин Костов. Не помогна и „Гласувай за Доган и си вземи порцията от него”, нито зловещата брадва, която се търкаляше по всички медии.

благодаря Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа вицепремиери, дами и господа министри, госпожо председател, уважаеми колеги! Опитът за изказване на господин Янев ме мотивира да изляза и да мотивирам вота на моите колеги и моя личен вот. Ние категорично гласувахме „против” този вот на недоверие. Моля да не ме прекъсвате, ако обичате. Аз ви слушам внимателно всеки ден, даже прекалено много ви слушам. Искам да ви заявя категорично от името на независимите народни представители,

както и да ни обиждат, ние непоколебимо ще подкрепяме правителството. Защо? Защото България има един уникален шанс – това, от което се страхува страхува новосформираната коалиция, както правилно я определи госпожа Фидосова – страхът от неизбежното, което ще се случи наесен: ще си отиде последният рубеж на това статукво, на този мръсен преход, механизмите на скритата власт. Това е големият шанс на България и вие винаги ще имате нашата подкрепа, защото ние наистина, тук искам да благодаря на вицепремиера и министър на вътрешните работи, между другото – най добрият министър на вътрешните работи, който досега е имала България в най-новата си история

което сме обещали на нашите избиратели. Аз съм убеждавал моите избиратели за дясно управление на България. Затова отидохме и в Брюксел, ще отидем и накрая на света, но неизбежното ще се случи, колкото и да се страхувате от това. Благодаря ви.

Амед Емир Доан. Не Ахмед Емир Доган, както всички го наричат, а той си е съвсем Амед Емир Доан. И все пак той си отиде, но господин Станишев остана. И нека той да ни чуе – много дълго време партията му ще плаща и исторически тя ще си отиде. Това е ясно. Защото вие го припознахте и управлявахте с него. Въпрос само на време. Същото ще се случи отсреща и с тази партия – Синята коалиция, съставена от ДСБ и СДС. Защото днес и те ясно, отчетливо, безспорно се събраха с него един път и завинаги. Защото днешният ден е забележителен в най-новата история на България. След 20 години, на днешния ден стана абсолютната и ясна демаркация кой къде е. Защото в политиката това е най-важното – да се знае кой къде е. Много хора ни питаха и всички наблюдатели се интересуваха много преди този вот, ако има вот и когато вотът беше внесен – как ще гласува „Атака”? Това беше въпросът

Благодаря Ви. Лично обяснение? Господин Станишев.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 не толкова на мнозинството в тази пленарна зала, колкото на гражданите на България. (Реплики от ГЕРБ.) Първо, на госпожа Фидосова искам да кажа, че простащината не помага на никой, тя е символ и показва безсилие. Защото вчера, за съжаление, на основателни и сериозни мотиви, които включват и неуспехите в борбата с престъпността, в това число битовата, и провала за Шенген, и много други реални проблеми, не чухме истински отговор. В два часа многословие на министър Цветанов, който се опиваше от собствения си глас, не се чу отговор нито на въпроса за контрабандата, къде се губят два милиарда от приходите на бюджета (реплики от ГЕРБ), нито отговор на който и да било друг смислен въпрос. Затова резултатът в тази зала не отразява резултата на улиците в България, на това, което мислят хората. И второ, тук много се говори с патос за нова тройна коалиция. Българската

ние подкрепихме една декларация на Народното събрание по отношение на Валутния борд, членството в Европейския съюз. И така се прави, когато става дума за неща, които са над теснопартийните интереси. В дадения случай ние сме убедени, че това управление е изчерпано и не дава перспектива за България. Затова не виждам нищо срамно да гласуваме заедно с други демократични партии. И това ще продължи. Но това, че вие подкрепихте политиката на господин Цветанов, че министър-председателят също я подкрепя, показва кой носи отговорност за нея. (Шум и реплики в ГЕРБ.) И ако говорим за тройна коалиция, то пролича много ясно тройна коалиция между ГЕРБ, Партия „Атака” и купените независими депутати. Това е управлението на България.

Моля за тишина, за да мога да виждам заявките за лични обяснения. Господин Костов, заповядайте.

Моля народните представители да дадем възможност на наш колега да се изкаже. Ние сме гласували вот на недоверие и на министър-председателя Симеон Сакскобургготски. На правителството, в което господин Бойко Борисов беше главен секретар. Гласували сме го заедно с Българската

Госпожа Фидосова – лично засегната. (ГЕРБ): Понеже бях два пъти засегната, два пъти ли ще мога да се обясня или един път? (Смях в ГЕРБ.) Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер, уважаеми господа министри! Уважаеми господин Станишев и господин Костов, аз не разбрах какво ви обидих. Та не бяхте ли Вие ватманът, който караше празния трамвай? (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Кое Ви обиди? Не направихте ли нова тройна коалиция и тройна опозиция днес в парламента

Защото с такова поведение ще си останете в опозиция, няма да бъдете управляващи с такова поведение, с лъжите към българските граждани, които отправяте (ръкопляскания от ГЕРБ), с поведението, което имате, с демагогията, която е белег на вашите изказвания и управление. Не ви обидих и не ви засегнах с нищо. И новото АД мисля, че звучи много добре. Мисля, че имате повод да се почерпите, защото на крак днес ви дойде баш босът на АД-то господин Ахмед Доган. Да ви е честито! Колеги, вчера имаше същата ситуация, вчера имаше същата ситуация, когато репликиращи се един друг след това искаха лично обяснение. Тъй като нашият правилник е несъвършен и непрецизен в тази част, това, че трябва да се поправи е безспорно. Чакам инициативи. Имате думата, господин Станишев.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 В радостта на депутатите, подкрепили правителството, не усещате едно нещо. С тази подкрепа на политиката, която води министър Цветанов в сектора сигурност с тези безобразия, които той прави – тоталното подслушване на българските граждани, политизирането и използването за политически нужди на Министерството на вътрешните работи, провала за Шенген, вие го подкрепихте и подкрепяхте неговите изявления и начин на поведение не само вчера в парламента, но и през тези две години. С това поведение вашата партия си затръшна вратите за възможност за коалиция с която и да е демократична партия в България във всякакво бъдеще! Осъзнайте – това е един от конкретните резултати на този вот. Винаги ще бъдете в комбинацията или с „Атака”, или с някои напазарувани депутати.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер, колеги! Аз ставам изключително изнервен от това, че тук един човек два пъти си позволява да употреби за народни представители думата „напазарувани”. Моля, госпожо председател, да бъде даден на Комисията по парламентарна Господин Чукарски, Ваше право е да сторите това в съответната писмена форма пред съответната комисия. Думата иска министър-председателят на Република България господин Бойко Борисов.

дами и господа народни представители, уважаеми репресирани от режима, които сте гости, за да видите какви партньори имаме в Европейската народна партия! Надявам се вашите декларации да ги прочетат внимателно и господин Костов, и господин Мартин Димитров. Преди малко тръгнах, но си спомних преди няколко дни, когато господин Миков каза, че трябва да си уважаваме институциите. Всичко разумно, което ми е предлагано досега, съм показал, че мога да чуя и да го изпълнявам. Затова се върнах – с цел българските граждани, българският народ да види едно взаимодействие и добро сътрудничество между властите, и най-вече уважение помежду си. Болно ми е, когато чувам от депутати, включително и от нашата парламентарна група, и от всички останали, такива обиди, такива ругатни. Неслучайно после това се пренася и върху авторитета на самите институции, и на парламента като цяло. Действително в демокрацията има два вида управление – когато една партия решава да носи цялата политическа отговорност или когато не й достигат гласове, или прецени, че няма сили и съответно търси коалиции. Само че това го решават избирателите. И когато избирателите подредят така политическите партии, ако разликата е с по няколко гласа, разбира се, че трябва да се намери максимално широко представителство и стабилно управление. Няма спор за това. Само че разликата между нас и останалите беше в пъти, пъти повече, особено с нашите партньори в Европейската народна партия. Аз считам, че е цинично и благодаря на вашата парламентарна група, господин Станишев, или на част от нея, които останаха тук, останаха тук, да се подпишат за вот на недоверие и когато председателят на партията, която управлява, говори, просто да е празно и да ги няма. Следващия път, ако пак направите вот, тогава вече няма да дойда и се надявам, че вие няма да ми говорите за Конституция, няма да ми говорите за неуважение, защото сега ако имате доблест, ще излезете и ще кажете, че това е срамота! Целият кабинет да дойде, да искаме да отговорим на въпроси, да участваме и те да станат и да си заминат (и в синьо, и във виолетово или лилаво – не им знам цвета). И отвън господин Доган да каже, че единствената му цел е да отдалечи ГЕРБ от институциите момент, в който, видяхте, аз дойдох, помолихте ме, даже не ме помолихте, да се уважим, за което ви благодаря. Съжалявам, че господин Костов тръгна. Между другото, те така направиха и с НДСВ. Неслучайно той ни предупреждава, защото ако навремето НДСВ бяха направили коалиция със СДС, щяха сигурно още да управляват заедно. Но Костов направи така, че да ги изтика и да няма друг коалиционен партньор! И те отидоха съответно при ДПС и БСП. Така че неговата тактика е ясна. Аз съжалявам, че Мартин Димитров излезе. Заради това, което господин Костов ни причинява, понася същите упреци, защото аз съм убеден, че той е добър човек. Дори се опита да избегне от политическото говорене и да предложи на вътрешния министър и на нас самите 5-6 решения, някои от които са разумни и могат да бъдат приложени. Но вече в хватката на господин Костов той няма шанс. Затова най-недостойното поведение е да станат да си излязат, след като са ни приканили да дойдем тук с този вот на недоверие! И са написали думи, като „провала за Шенген”. Какъв провал? Какъв провал? От тази трибуна благодарих на всички депутати – от БСП, от ДПС, от ГЕРБ, от „Атака”, които са в Европейския парламент, че всички категорично подкрепиха и България на всички нива си покри тестовете, покри си критериите и няма дебат! Дори Европейската комисия каза, че няма дебат по България за Шенген. Сега предстои да гласуват. Защо вие искате сами да си предопределяме вота в Европейския съвет? Защо? България е изпълнила всички критерии. Изпълнили сте ги вие, изпълнили сме ги ние, изпълнили са ги всички. Вместо по теми, които ще донесат успех и имидж на държавата, вижте каква дума използвате – „провала” за Шенген. Какъв провал? Пак питам. Изпълнихме ли всички критерии? Изпълнихме. Вие ги започнахте, ние ги довършихме. Всички сме ги изпълнили. Откъде накъде такава дума? Или такова пък, ако щете, нахално поведение – да искаш да се подпишеш с пръст за вот на недоверие, за две години да се явиш за пет минути в парламента да те снимат и да станеш да си отидеш демонстративно! Къде го има? Това Конституция ли е, държава ли е? Това го няма никъде! той какво дойде да каже? Аз благодаря на господин Доган, че прекъсна всички спекулации. Дойде да каже, че и червени, и сини могат да се... Дали да използвам думата на господин Станишев? Няма да я използвам, че може да ме вкарат в някоя Комисия за парламентарна етика (смях ГЕРБ). Да даде някак си гласове по време на президентските избори или на едната, или на другата партия! Но това, което категорично искаше да каже – че срещу Борисов и ГЕРБ той се е подписал и за тях няма да даде.

ГЕРБ би направил нещо на българските мюсюлмани! Дори с нашите големи приятели от „Атака” от толкова години се познаваме, видяхте – и декларация, и се отказаха от подкрепата, когато ставаше въпрос за джамията. С целия риск за правителството! И ако Волен Сидеров нямаше доблестта по принцип да подкрепи това правителство, ние действително щяхме да изпаднем в изолация, за което му благодаря. Аз няма да ги наричам „независими депутати”, защото това не е правилен термин. Всички депутати са независими, поне по сега действащата Конституция – избира ги народът и той е депутат за цялата държава. Ще ги наричам „депутатите, които преди две години тук гласуваха, дадоха ни кураж с правителство на малцинство в условията на най-тежката финансово-икономическа криза плюс спрени еврофондове” (напомням го това, че беше забравено като че след това дойдоха всичките „съответствия” и те казаха: „Ние поемаме ангажимент да ви подкрепяме да избутате държавата от кризата”. Аз ви благодаря, господа депутати от различни партии, затова, че вие удържахте на думата си. Това е! ГЕРБ и ние като правителство допускаме и грешки, имаме слабости. Министър Цветанов може да каже колко вечери съм му се обаждал и съм го хокал или критикувал за едно, второ или трето, което е направил, но като цяло Министерството на вътрешните работи се справя добре. Знакови, порочни практики бяха ликвидирани. Нека да се прекръстим, но да продължим сега в същия дух и в следващите години! Много разчитам на новото законодателство и за тези специални разузнавателни средства, за тяхната бройка. Съответно с прокуратурата, с МВР водим необходимите разговори и скоро парламентът би трябвало да приеме необходимите закони. Днес, доколкото разбрах, и НПК е минал. С една дума, уважаеми господа, ние разчитаме изключително много на вас и ви благодарим за усърдната работа и подкрепа! Завчера с господин Орешарски спорихме дали е хубаво да ти вдигат или да ти свалят рейтинга, понеже днес на нашите съседи пак са свалили рейтинга. Според мен във всички случаи ще се обединим, поне мъжката част, че да вдигат рейтинга е по-добре! отколкото да ни го свалят! Затова ние ще продължаваме в тази посока и се надявам, че в началото на септември и „Стандарт енд Пуърс” ще вдигне кредитния рейтинг на България. Това ще донесе намаляване на лихвите. А и днес видяхте, понеже често се цитира западната преса, че България се дава за пример в немската преса за своята финансова дисциплина. Но това го дължим пак на вас и затова, че подкрепихте бюджета, подкрепихте рамката му и всичко останало. За разлика от колегата Цветанов, но той си има своето право, защото вие го измъчвахте цял ден, аз ще спра дотук – ще благодаря на всички. Искам специално на колегите отляво, които останаха, още веднъж да благодаря. за всички, които си заминаха, просто жалко за тях! Благодаря. Както се очаква, влизаме в режим на лични обяснения – господин Станишев.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 при обсъждане на основен политически въпрос на Народното събрание – вот на недоверие към правителството, ако го бяхте правили при предишни подобни ситуации, действително бих възприел

Аз поне съм преживял седем вота на недоверие като министър-председател и винаги съм се опитвал – къде успешно, къде по-неуспешно, да си извлека някакви поуки от това, което казва опозицията. Проблемът с политиката на господин Цветанов и на политиката в сектор „Сигурност”, повярвайте ми, по убеждение на голяма част не само от народните представители, а и от обществото, е това, че тя е конфронтационна. Не можеш да постигнеш смислен, траен резултат за страната в борбата с престъпността, ако заложиш на конфронтация, ако се опиташ да смажеш съда, да го подчиниш или да го дискредитираш; ако се опиташ политически да използваш Министерството на вътрешните работи; ако не се коригираш, когато има такива скандали като тези, които настъпиха при специалните разузнавателни средства, с тяхното изтичане и с обема употребяване на тези неща. Това, на което вчера бяхме подложени, беше действително мъчение за голяма част от народните представители и за зрителите на БНТ и БНР, но за два часа изказване на господин Цветанов не чухме смислени, системни отговори. (Реплики от ГЕРБ.) И това е причината да подкрепим вота на недоверие. Господин Цветанов иска думата.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 както обикновено Вие не чувате това, което е същността на проблема, който искахте да бъде дебатиран тук, в българския парламент. Аз мога да Ви уверя, че с тази парламентарна подкрепа, която получихме днес за политиката на правителството в борбата срещу организираната престъпност и корупцията, ще продължим още по-конфронтационно спрямо организираната престъпност и всички тези, които вие прикривахте и толерирахте през тези години, в които управлявахте. За Вас, ако това е политика на миролюбивост с тези, които всъщност генерират организирана престъпност и корупция, за Политическа партия ГЕРБ, за българското правителство и подкрепата, която получаваме от независимите депутати и от Политическа партия „Атака”, това е ясен знак, че ние сме диаметрално различни от вас. И това трябва да стане много ясно, защото ако Вие не сте били толкова конфронтационно настроен към Групата за отвличанията, към поръчковите убийства (реплики от КБ), към рекета и изнудването, което го наблюдавахме в продължение на тези години, и това, което направихме по ангажимента на българското правителство по темата „Шенген”, нека да не ви повтарям къде бяхте вие и къде стигнахме ние!

Благодаря на всички, които не уважихте българския парламент и показахте ниска парламентарна култура! Благодаря ви. Поради приключване на предвидения дневен ред, преди да закрия пленарното заседание: утре – редовно пленарно заседание с начален час 9,00 ч. Закривам днешното заседание.